Raspravit ćemo - Prijedlog odluke o proglašenju ″Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda″ Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li zamjenica ministra poljoprivrede gospođa Snježana Španjol obrazložiti odluku? Izvolite. Snježana** Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. U službenom listu od 14. travnja 2015. Objavljena je provedbena uredbe komisije 580 o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za proizvod krčki pršut. Ovime je krčki pršut postao prvi hrvatski proizvod čiji je naziv registriran i zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla sukladno uredbi 1151 iz 2012. o sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Postupak registracije i zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda jednom od oznaka koje predviđa navedena uredba oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčenog tradicionalnog specijaliteta poprilično je zahtjevan postupak koji traje i po nekoliko godina što iziskuje velike napore proizvođača u ostvarenju registracije i zaštite. Autohtoni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi svojim tehnološkim, prehrambenim i organoleptičkim specifičnostima, kvalitetom i posebnošću mogu uspješno konkurirati na hrvatskom, europskom i međunarodnom tržištu. Proglašenjem Dana zaštićenih autohtonih proizvoda dat će se veći naglasak na značaj i potrebu zaštite autohtonih proizvoda, a organiziranjem raznih događanja primjerice edukativnih radionica, konferencija, ocjenjivanja, degustacije i slično. Povodom prve registracije i zaštite naziva hrvatskog poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda krčki pršut oznakom zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije molimo vas da podržite proglašenje dana 14. travnja Danom zaštićenih autohtonih proizvoda. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih ljevičara kolega Branko Vukšić. Nije prisutan, klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Stjepan Milinković. zamjenice ministra, kolegice i kolege. Evo izgleda nam ponestaje kondicije ja bih rekao, a i ja sam se malo odviknuo od ove poljoprivredne tematike, ali za dobru temu uvijek treba imati snage i volje, tako u ovom smislu evo rado ću prihvatiti i naravno i podržat ćemo ovaj prijedlog odluke o proglašenju Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda. Ali ja bih … isto tako reći ako bi poslovnički bilo moguće uvijek bi rekao da bi podigao stupanj uzbune u Ministarstvu poljoprivrede na najvišu razinu stanje nije baš tako sjajno, iako vjerujem da ova mjera će sigurno pomoći s obzirom da vi znate gospođo zamjenice da se ovih dana raskidaju ugovori sa mljekarima. Mislim baš u u bjelovarsko-bilogorskoj regiji da je to isto jedan vrlo značajan podatak koji trebamo naglasiti. Ali evo ne bih sad o tome nego bih uistinu se usredotočio na ovu temu koja je vrlo značajna i vjerujem da može pomoći u ovom dijelu naravno koliko se može, iako sam neki dan pročitao jedan podatak od ravnateljice poljoprivredne agencije da se evo kao popravljaju malo podaci ti. Navodno 9 krava, ja sam baš zapamtio taj podatak da se mliječnih krava da se podigao u proizvodnom ciklusu. Evo malo je ali daj Bože da bude više. ključni element zaštite poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla je osiguranje jednoobraznog pristupa u svim državama članicama koji pruža pošteno tržišno natjecanje između proizvođača proizvoda koji nose ove oznake. Prijedlogom za obilježavanje Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda na dan 14. travnja, dan kada je objavljena provedbena uredba Europske komisije o upisu krčkog pršuta pršuta u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla bit će nadamo se dodatni poticaj za daljnju zaštitu naših poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Iako na prvi pogled izgleda da se radi samo o označavanju proizvoda oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla, predmet ove odluke je puno kompleksnije prirode. Ovdje ne razgovaramo samo o dodanoj vrijednosti koju dobivaju ovako označeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, razgovaramo ovdje i o utjecaju na svijest potrošača tih proizvoda na jasno deklariranje njihovih podrijetala kao i načina proizvodnje, obrade ili pripreme. Osiguranje prepoznatljivosti proizvoda, njihovo brendiranje zaštitom oznaka izvornosti zemljopisnog podrijetla niša su pod koju bi se mogao podvesti veliki broj hrvatskih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. Ograničenje i nedostatci koje u ovom trenutku predstavljaju ograničavajući faktor plasmana hrvatskih poljoprivrednih proizvoda mislim ovdje na visoke troškove proizvodnje, nekonkurentnost, slabu povezanost poljoprivrednih proizvođača, ograničenja koja proizlaze iz obveza koje Republika Hrvatska ima kao članica EU vezano uz slobodu kretanja roba na velikom tržištu EU dobrim dijelom bi se mogla nadoknaditi upravo zaštitom naših poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla. A ciljevi zaštite oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla strijeme osiguranju pravedne dobiti za poljoprivrednike i proizvođače, za kvalitete i značajke pojedinog proizvoda, način proizvodnje pružajući jasne informacije o proizvodima koji su posebnim značajkama povezani sa zemljopisnim podrijetlom čime se omogućava bolja obaviještenost potrošača kod donošenja Odluka o kupnji ovih proizvoda. Zaštita naziva od neovlaštenog korištenja dugotrajno ima utjecaj na održavanje proizvodnje na području zaštite proizvoda označenog oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla. Možemo reći da regionalizacija moglo bi se reći postaje alat za borbu protiv globalizacije, kojim se aktiviraju sve aktivnosti koje slijede nakon primarne proizvodnje pa dolazimo i do socijalnog aspekta zadržavanja stanovništva u ruralnim područjima o kom sam, o čemu sam ja u više navrata govorio. Mislim da je vrlo važno naglasiti. Sve navedeno prepoznale su i starije članice EU koje broje količinu proizvoda sa zaštićenim oznakama, brojem od nekoliko stotina. Francuska preko 400 proizvoda koji nose zaštićene oznake. Republika Hrvatska je 14. dakle travnja s krčim pršutom dobila prvu zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla a prema najavama se očekuje još potvrda nekoliko do kraja srpnja. pa podupirujući dakle mi podupiremo donošenje ove odluke, izražavamo nadu u povećanje broja hrvatskih zaštićenih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda u registru zaštićenih oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla. I sad još nekoliko rečenica o onoj mojoj specijalnosti, a to je mlijeko o kom sam puno puta govorio. Odbor za poljoprivredu Europskog parlamenta podržao je u lipnju izvješće o budućnosti Sektora mlijeka i mliječnih proizvoda EU, revizija revizija mliječnog paketa kako se to kaže isto čeka prvo čitanje u Europskom parlamentu. U svjetlu problema s kojim se ovih dana susreću, dakle naši proizvođači mlijeka o čemu sam govorio u uvodu vezano za raskide tih ugovora, otkupu mlijeka želio bih upozoriti kako se dio predmetnog izvješća odnosi i na zaštićene oznake izvornosti i zemljopisnog odnosno upućivanje prijedloga Europskoj komisiji za aktivnije uključivanje u otvaranje novih tržišta u trećim zemljama i uklanjanje trgovinskih prepreka kao i poticanje Komisije da tijekom trgovinskih pregovora vodi računa o pitanjima u vezi sa zaštićenim oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčenom tradicionalnom posebnosti uz uvjet da se zaštite i vrednuju europski standardi i kvalitete i sigurnosti u proizvodnji u ponudi potrošačima. Poziva se isto tako Komisiju da pojednostavi pristup ovim sustavima i umanji administrativno opterećenje vezano uz postupak prijave i odobrenja zaštićenih oznaka kao i da ciljano potiče marketinške aktivnosti za ove proizvode. Poziva između ostalog i Komisiju da pojednostavi pravila koja se tiču reguliranja ponude sireva za zaštićenim oznakama osobito kada je riječ o minimalnim zahtjevima za odobrenje ovih oznaka. Dakle, promišljajući o ovim preporukama Odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta za Sektor mlijeka i mliječnih proizvoda, dakle samo za jedan dio velikog poljoprivrednog sektora lako je izvući zaključak kako je područje zaštite proizvoda o oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla ogromno, a za Republiku Hrvatsku uz dobro osmišljenu Strategiju razvoja naše poljoprivredne proizvodnje izuzetno potencijalno područje. Upravo zbog toga predlažemo, polažemo nadu u iskrenost namjere obilježavanja dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda i pozivam na visoko pozicioniranje ove vrste proizvodnje u Strategiji razvoja hrvatske poljoprivrede pozivam na proaktivno djelovanje naravno i Ministarstvo poljoprivrede u svim fazama zaštite proizvoda od nacionalne do europske. Jer kao što smo čuli od zamjenice ministra proizvođači se susreću. Ja držim da i oni su uistinu susreću se sa velikim problemima, pa evo u tome vjerujem da i pomoć ministarstva sigurno I nadalje bih još samo spomenuo još jedno pitanje, stvar koja mi je ovako na neki način malo zaintrigirala ja bih rekao, a to je vezano uz sam naziv prijedloga sam naziv prijedloga odluke. Napomenuo bih kako bi trebalo možda razmisliti o nekom drugom izričaju riječi autohtonih proizvoda. Zbog čega? Iščitavajući uredbu Europskog parlamenta i vijeća broj 1151 u sustavima kvalitete za poljoprivredne, prehrambene proizvode, a temeljem koje je i prvi hrvatski prehrambeni proizvod krški pršut zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, nigdje se niti jednom riječju ne spominje izraz autohtoni. Iako je ova izraz da tako kažem postao udomaćen u našoj svakodnevnoj komunikaciji i mi smo ga usvojili u uporabi. Možda bi nam naziv prijedloga odluke o obilježavanju ovog za Republiku Hrvatsku vrlo značajnog datuma trebalo vezati uz naziv uredbe Europskog parlamenta i Vijeća na koju se odluka referira ali i prilagoditi izričaju našeg materinjeg hrvatskog jezika. Izraz autohton je grčkog podrijetla, a sugeriram da u duhu hrvatskog jezika upotrebu riječi izvornih proizvoda podrazumijevajući pod tim da se ovaj izraz odnosi na sve proizvode označene oznakom izvornosti i zemljopisnog podrijetla u skladu sa gore navedenom uredbom. Evo, hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I završno, zamjenica ministra gospođa Snježana Španjol. Hvala lijepa. Evo vrlo kratko pokušat ću odgovoriti na neke činjenice koje su iznesene, odnosno konstatacije. Izričaj autohton i alohton je zapravo udomaćen u hrvatskom jeziku, od šumarstva, od lovstva, pogotovo agronomske struke gdje autohtone biljke su one koje žive na, izvorno su dakle iz Hrvatske a … /Govornica se ne razumije./… su unesene. Dakle, to je već sastavni dio hrvatskog jezika desetljećima. Tako da sam pojam nije stran. Vezano na konstatacije koje ste rekli oko Europske komisije i mliječnog paketa istina je da je komisija od strane država članica dobila zadatak da štiti interese država članica vezano za zaštićene oznake izvornosti u mliječnom sektoru i sirevima. Nažalost, RH nema nijedan proizvod zaštićen u mliječnom sektoru, dakle ni sir ni bilo koji mliječni proizvod što smo mogli od skute, od različitih proizvoda, kiselog mlijeka i svega onog što naši poljoprivredni proizvođači proizvode. A nismo ih pripremili prije ulaska u EU jer nažalost postojao je zakonodavni okvir kojeg mi u RH nismo primjenjivali i nismo iskoristili šansu koju smo imali da educiramo svoje proizvođače jer zaštitu podnosi udruga proizvođača za one proizvođače koji proizvode taj proizvod po istoj recepturi. I prije svega je veliki veliki napor na njima, dakle da se oni izorganiziraju, da pripreme projektnu dokumentaciju. Ministarstvo je u zadnje dvije godine i osiguralo proračunska sredstva kojima pomaže u pripremi te projektne dokumentacije. To nažalost prije nije bio slučaj. Procedura je dugotrajna, kreće sa nacionalnom zaštitom na nacionalnoj razini i nakon toga dokumentacija se šalje u Bruxelles. Bruxelles odnosno Europska komisija provjerava sadržaj dokumentacije, objavljuje ga na stranici Europske komisije i sve države članice mogu uložiti prigovor. Vjerojatno ste čuli i informirani ste da smo imali sa istarskim pršutom sa Slovencima prigovor i da smo išli na regionalnu zaštitu, dakle i slovenski proizvođači i hrvatski proizvođači kao zajednički proizvod istarski pršut. I zato iz tog razloga to dugo traje. Nažalost, nismo se pripremili ranije prije ulaska u EU, nismo educirali proizvođače jer rezultat zaštićenih proizvoda je zapravo brendiranje Hrvatske i regija jer je svaka naša regija zapravo mogla na taj način postati i gastro-eno regija prepoznatljiva regija sa svojim nacionalnim proizvodima, sa svojim vinima. Prije dvije godine pokrenuli smo nacionalnu banku biljnih gena. Dakle, Hrvatska ima 70 autohtonih sorti, kažem autohtonih jer je to uobičajeno, 70 autohtonih sorti vinove loze. Nažalost na tome isto nismo radili, radili radili smo na Chardoneyu, Cabernetu ali postoje i naši otoci, postoje regije gdje se uzgajaju autohtone sorte, gdje smo mogli evo od štrukli, mlinci, preko soparnika i svega onoga što čini neku regiju i našu tradiciju spojiti sa turizmom i dodatnu vrijednost dati poljoprivrednim proizvodima i prehrambenim proizvodima i na taj način olakšati našim poljoprivrednim proizvođačima plasman proizvoda više vrijednosti na tržište što nažalost nismo radili, postali smo zemlja sirovine. Dakle, sve naše investicije velike su išle u sirovinu, u proizvodnju mlijeka, ne u proizvodnju mliječnih proizvoda. Privatizacija mljekarskog sektora, o tome bi mogli ja mislim jako dugo pričati, vrlo dobro neki znaju kako su se privatizirale pojedine mljekare u Hrvatskoj, kakvo tržište imamo vezano za otkup mlijeka. I mi tu situaciju pokušavamo sanirati maksimalno koliko možemo u okviru zajedničke poljoprivredne politike. I to molim za razumijevanje jer svi zajedno moramo poštivati ugovor o pristupanju. Republika Hrvatska ne može poljoprivrednim proizvođačima dodjeljivati potpore i raditi im intervencije u mliječnom sektoru koje nisu u skladu sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Ako provodimo bilo koju mjeru moramo zatražiti odobrenje komisije. Europska komisija koja nije u skladu sa zajedničkom poljoprivrednom politikom, ako Europska komisija to odobri mi to možemo napraviti. Mislim da konačno jedanput moramo svi našim poljoprivrednim proizvođačima iskreno reći što možemo zajednički napraviti ali trebamo im reći i što smo zajednički propustili. Dakle, nismo ih za neke stvari pripremili, ovo je izuzetno važna stvar na kojoj smo svi zajedno mogli napraviti dobro. Evo ne znam od mesa iz međimurske tiblice, od zagorskih specijaliteta, od slavonskih specijaliteta, od naše Dalmacije gdje zapravo svaki otok imamo izvorne i zaštićene pasmine, bračku ovcu, rapsku ovcu, pašku janjetinu. Dakle obilujemo bogatstva kojeg nismo zaštitili i onda se vrlo dobro sjećate što se znalo dogoditi. Da su se iz Australije ili iz drugih tržišta uvozila janjetina koja se deklarirala kao paška ili bilo koja druga. I onda su naši poljoprivredni proizvođači bili u nepovoljnom položaju jer su za svoj proizvod imali konkurenciju koja se tako nazivala za taj proizvod i spuštala im je cijenu proizvoda. Zato što proizvod nismo zaštitili. Mislim da nismo ih pripremili, mislim da je sad trenutak da svi zajedno počnemo na tome raditi regionalno, dakle i u Podravini, od naših regija prepoznatljivih i da vrlo lako možemo uskoro postati prepoznatljivi. Ja bih samo htjela reći da u Francuskoj, u pravu ste, ima više od 400 zaštićenih proizvoda, od toga je 200 sireva. Naglašavam na kraju da Hrvatska nema nijedan zaštićeni sir pa čak ni paški. Hvala lijepa. Stjepan Milinković, replika. poljoprivrednicima pomoći ovo što je bilo ili nije bilo. Ja sam u svom ovome tražio da se na neki način svi više angažiraju a što se tiče Podravine ja sam prvi, u mojoj općini je osnovana prva proizvođačka organizacija mljekara Drava-Sava na način da se naravno unaprijedi ovo prevažno područje. I to je primjer kako se može kvalitetno raditi. Ja u svojoj domeni kolik mogu u ovim okolnostima, u ovom vremenu koliko mogu činim maksimalno. E sad, a na vama je, vi ste jači, vi imate jači udarac, jači šuz oni od vas očekuju veće postignuća, veće rezultate i to se od vas očekuje. Ja s moje, ja u okviru svojih nadležnosti od onih koje su moguće naravno onim potporama u poljoprivredi radimo sve što možemo i sigurno imamo jednu respektabilnu proizvodnju, respektabilnu, jest da je ona možda trebala bi biti sofisticirana na neki drugi način ali Bože moj dragi ljudi su radili svoje projekte određene a odjedanput i veće firme rade i odjedanput je to sve rekli e sad pada cijena, e sad ovo, to je neregulirano razumijete? I zato od vas se očekuje vaš dio posla da vi radite, ja ga neću raditi. Ja svoj dio obavljam vrlo kako mogu, kako znam sa željom da se očuva onaj ruralni prostor o kojem sam govorio, da se sačuva selo, da se sačuva proizvodnja. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Kolega MIlinković isključite da resorno ministarstvo i državna kao u cjelini da sve naprave i za ostale proizvode koji imaju zaista svoju poziciju na tržištu ako znamo da zaista naša obala je predivna i preduga i široka i znamo što mu to znači za ukupno gospodarstvo za našu Hrvatsku. Ali nešto bi me zanimalo zaista a pošto danas nije spominjano, vezano za drniški pršut. Mislim drniški pršut toliko je poznat u svijetu, imam informacije da je nedavno jedna grupacija iz Amerike bila naručila toliko pršuta, drniškog pršuta da ukupna proizvodnja svih vrsta pršuta u Hrvatskoj nisu mogli isporučiti i propala je ta narudžba. Stoga smatram da evo ne znam da li imate vi kakve informacije da li je procedura ušla da se zaštiti i taj drniški pršut jer smatram da je to možda i zaista najbolji pršut u našoj državi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Snježana Španjol odgovor na repliku. **Španjol, Snježana** Evo ga, mogu potvrditi dakle drniški pršut je u fazi razmatranja od strane Europske komisije. Dakle zaštićen je na nacionalnoj razini. S poljoprivrednim proizvođačima smo napravili zaštitu, pripremljena je projektna dokumentacija sufinancirano Slijedeća faza je objava na web stranici kako bi druge članice mogle eventualno dati prigovor i mi se nadamo da će i drniški pršut biti zaštićen Evo mogu iskoristiti ovu priliku dakle da kažem da se uskoro očekuje objava i slijedećih zaštićenih oznaka a to je neretvanska mandarina, ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres, ogulinski kiseli kupus, istarski pršut, baranjski kulen, lički krumpir. U postupku imamo 17 proizvoda. Napominjem da je u 2011.na nacionalnoj razini bilo zaštićeno samo 3. U ove 3 godine smo uspjeli pokrenuti postupak za 17 proizvoda i to na razini EU. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke glasat ćemo naknadno. **Leko, Josip (SDP)** Prijedlog